Objedinit ćemo raspravu o - Konačni prijedlog Zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 227.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti prijedloge zakona zamjenik ministra zdravlja gospodin Marijan Cesarik. Izvolite.

Pred vama su dva zakona – Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica. Važno je naglasiti da je Republika Hrvatska u proteklih 10 godina, dakle od 2001. do 2011. godine ostvarila izniman porast darivatelja organa. Dakle, sa 7 na na milijun stanovnika 2001. na 33 darivatelja organa na milijun stanovnika, te je posljednje dvije godine pozicionirala kao vodeća zemlja svijeta po stopi darivatelja i transplantacije organa i to za bubreg, jetru i srce. Dakle, Republika Hrvatska je prema podacima Vijeća Europe transplant newsletter. Hrvatska je na samom svjetskom vrhu po rezultatima postignutim u 2011. godini. Hrvatska je prva u svijetu po broju realiziranih darivatelja, prva u svijetu po broju transplantacija bubrega sa umrlih darivatelja. Dakle, 53 po milijun po milijun stanovnika, prva u svijetu po broju transplantacija jetri i prva u svijetu po broju transplantacija srca. Dakle, imamo iznimno dobre rezultate i po tome smo ponosni evo i to na svim konferencijama ističemo ove dobre rezultate. Pred vama je dakle ovim predloženim Zakonom o presađivanju ljudskih organa usvojilo se u cijelosti odredbe Direktive Europskog parlamenta o sigurnosti i kvaliteta organa za presađivanje. Prijedlogom zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja utvrđuju se uvjeti za presađivanje ljudskih organa, presađivanje u svrhu liječenja uključujući i postupke darivanja, pribavljanja, testiranja, utvrđivanja obilježja darivatelja i organa, kod čuvanja prijevoza i presađivanja organa. Zakonski prijedlog uređuje načela darivanja organa, način i uvjete uzimanja organa od žive ili umrle osobe, te mjere zaštite darivatelja i primatelja organa. Koji su razlozi donošenja zakona po hitnoj proceduri? Dakle, radi se o usklađivanju s pravnom stečevinom EU kako bi u prvom i drugom kvartalu 2013. godine bili usvojeni svi podzakonski akti, do datuma pristupanja u EU bili osigurani svi zakonski i tehnički preduvjeti za potpunu implementaciju EU, zahtjeve kvalitete i sigurnosti za razmjenu organa na razini EU. Hrvatska je članica Eurotransplanta zbog međunarodne razmjene organa već sada obvezna osigurati iste standarde kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje kao i ostale članice Eurotransplanta. Također bih samo par riječi rekao o Zakonu o primjeni ljudskih tkiva i stanica. Dakle, on uređuje područje kvalitete i sigurnosti ljudskih tkiva i stanica za primjenu kod ljudi sukladno sa zahtjevima Direktive EU. Ovaj zakonski prijedlog donosi odredbe o uvjetima darivanja, prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja pohrane, raspodjele i primjene ljudskih tkiva i stanica. Oba ova zakona koja su danas pred vama su ranije bili uređeni jednim zakonom – Zakonom o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja. Dakle, ovim zakonskim prijedlogom utvrđuju se uvjeti pristanka na darivanje tkiva i stanica, uređuju se etička i pravna pitanja, davanja pristanka živih darivatelja, te nastavlja praksu pretpostavljenog pristanka za umrle Ustanovljava se pojam banke tkiva i ovlaštenog laboratorija za testiranje darivatelja i određuju uvjeti za obavljanje navedenih djelatnosti. I ono što je najvažnije općenito u današnjem zdravstvenom sustavu, dakle sustav kontrole kvalitete. Evo predlažemo da se ova dva zakona usvoje po hitnom postupku. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Prvi je klub Hrvatskih laburista – stranke rada kolegica Nansi Tireli. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. gospodin zamjenik ministra izjavio i u uvodu već iznio temelj za donošenje ovog prijedloga zakona i usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU. Važeći Važeći Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja dobro je regulirao uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela kako organa tako i tkiva od žive ili umrle osobe zbog presađivanja u svrhu liječenja. S ciljem usklađivanja domaćeg zakonodavstva predloženim zakonom dakle preuzimaju se novi akti EU o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih samom presađivanju. Smatramo da s medicinsko-pravne strane novi prijedlozi zakona dobro reguliraju uvjete i pravni okvir primjene ljudskih tkiva i stanica i presađivanje ljudskih organa u svrhu liječenja, ali je evo i postojećim zakonom ta tematika bila isto tako vrlo dobro ili čak dapače odlično riješena. Ipak smatramo spornim što se evo već u uobičajenom postupku svaki prijedlog zakona gura nekako po hitnom postupku ne kroz redovitu proceduru pa bilo to i opravdanje da se zakonodavstvo RH usklađuje sa direktivama EU. Također je sporno zašto se razdvajaju dva područja, primjena ljudskih tkiva i stanica od presađivanja ljudskih organa koja su važećim zakonom bila kao takva objedinjena. Smatramo da su možda motivi iza prijedloga ova dva zakona malo drugačije prirode. Naime, segment hrvatskog zdravstva vezan uz transplantaciju organa kako je već i zamjenik naveo jedan je od rijetkih dijelova zdravstvenog sustava u RH koji u RH koji ima odlične rezultate. Republika Hrvatska u samo posljednje dvije godine bilježi rekordan porast broja darivatelja, 87%, i broja transplantacija organa, 58% te se pozicionira kao vodeća država u svijetu po stopi darivatelja i transplantacija. Dobre rezultate transplantacijskog programa koriste se vezano možda za ova dva prijedloga zakona kako bi se manje raspravljalo o zaista krupnim promjenama u hrvatskom zdravstvu koje nas očekuju u 2013. godini, a to je prvenstveno smanjivanje zdravstvenih usluga koje osigurana osoba može koristiti u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja te se stoga očekuje i povećana participacija građana kako bi dobili punu zdravstvenu uslugu što smatramo krupnim korakom prema daljnjoj privatizaciji zdravstva i urušavanju javnog zdravstva. Također, razdvajanje ova dva prijedloga zakona u odnosu na važeći zakon omogućava lakšu privatizaciju segmenta primjene stanice i tkiva za potrebe liječenja jer su organizacija, koordinacija te resursi vezani za onaj dio transplantacije organa iznimno skupi te su zasada zasigurno nedostižni kada je u pitanju privatizacija. Moramo upozoriti na krucijalne probleme u zdravstvu pa evo koristim i ovu priliku i dakako ne dobru praksu korištenja hitne procedure kako bi se pozornost možda sa onih tekućih gorućih problema usmjerila na nešto drugo. Bit ću kratka, neću duljiti ali bih svakako zamjenika evo molila poslije u njegovom zaključnom izlaganju da me se obavijesti zbog čega se dakle jedan zakon koji je kao takav dobar sada odvaja na dva zakona, dakle posebno organi i posebno tkiva.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi zamjeniče ministra i pomoćnice. Evo dakle ja nisam naravno mogao propustiti priliku da govorim o nečemu što je dobro, a u čemu je RH prva u svijetu to je zaista rijetka situacija, žao mi je da raspravljamo u navečer o tome, to je možda tema o kojoj smo mogli govoriti i ranije jer kao što i ovaj prijedlog zakona sam govori svijest javnosti o tome koliko je važno biti darivatelj organa je isto jedan od ključnih elemenata te uspješnosti i ključnih elemenata razvoja ovog programa. Svakako da možemo biti ponosni na rezultate koje smo ostvarili i na cijeli sustav. Mi u Hrvatskoj imamo dugu tradiciju presađivanja organa i vrlo visoku stopu uspješnosti i velike centre Zagreb, Rijeka i ostali koji su u tome zaista daleko otišli. Dakle, ono što je pred nama kao ključni zadatak je održavanje razine koju smo dostigli. Mi dakle moramo raditi na timovima, na njihovom razvoju, na njihovom obrazovanju, moramo raditi na modernizaciji i stalnom praćenju najsuvremenijih tehnoloških dostignuća u ovom području, metoda i postupaka. I tu će naravno biti važno da držimo oko i da pratimo cijelo vrijeme situaciju sa sredstvima koja su nam na raspolaganju za program transplantacije jer to zaista nije jeftin sport. Sljedeća važna stvar koju je ovaj prijedlog i oba prijedloga zakona spominju je koordinacija. To je jedan od problema inače u našim sustavima u Hrvatskoj. Dakle, mi moramo paziti da koordinacija cijelog zdravstvenog sustava i svih ostalih, dakle od obrazovnog nadalje koji sudjeluju u osvješćivanju javnosti i u procesu doniranja i transplantacije organa bude što jača. I naravno drugi dio te koordinacije je međunarodna koordinacija naša potpuna integriranost u međunarodne tokove i institucije što se tiče doniranja i transplantacije organa. Ono što je tu posebno dobro, to nije novina ovog zakona ali htio bih to istaknuti, ono što je posebno dobro da mi u Hrvatskoj imamo taj sustav da smo zapravo svi darivatelji osim ako se nismo tome unaprijed pisano usprotivili. To je nešto što sigurno pomaže, što pomaže uspješnosti i što zaista treba zadržati i treba sačuvati vrednotu. Također važna stvar u ovim zakonima je čuvanje povjerljivosti podataka. Mi nažalost živimo u zemlji u kojoj bi podaci koji bi trebali biti povjerljivi vrlo često nisu povjerljivi. Ovdje se radi o vrlo osjetljivim odnosima među ljudima koji mogu završiti i u teškim kaznenim djelima. važno je da taj sustav povjerljivosti podataka čuvamo, unapređujemo i da zaista nemamo problema sa odavanjem informacija onima kojima se ne bi trebalo. Jedno pitanje koje imam što se tiče ovog prvog zakona transplantacije organa je u onim prekršajnim odredbama propisane su kazne od 80 do 100 tisuća kuna za pravne osobe. Moje pitanje je da s obzirom da se radi zaista o vrlo osjetljivim pitanjima i zaista o nekim prekršajima koji mogu biti krajnje opasni za ljude. Moje pitanje je li ta maksimalna propisana kazna i dovoljna zapravo i ne bismo li trebali možda razmisliti da u nekim ekspertnim slučajevima ta kazna bude i veća. I samo nekoliko riječi još o ovom drugom zakonu što se tiče tkiva i stanica. Nama se čini za razliku od Kluba laburista da je dobro da se ta dva zakona odvajaju, to nam se zapravo i čini jednom od ključnih elemenata ovih izmjena i dopuna. Razvoj znanosti, razvoj postupaka ova dva procesa sve više odvaja u dva odvojena kolosijeka tim više što se pitanje tkiva i stanica može koristiti i ne samo u svrhe liječenja nego i u estetske svrhe, pa onda vjerojatno u nekim varijantama može imati i komercijalnu upotrebu. Dakle, sigurno je dobro da se ta dva zakona odvajaju i tu se apsolutno s time slažemo. Posebno podržavamo i upozoravamo da treba što prije razviti i uspostaviti sustava bankarstva, tkivnog bankarstva koji je sigurno temelj jedne ovakve, cijelog jednog ovakvog sustava. I tu ima jedna nelogičnost uvaženi gospodine zamjeniče na koju bih vas upozorio pa mi objasnite ili sam ja u krivu ili razmislite o eventualnoj izmjeni. Dakle, članak 17. je ovog drugog zakona kaže: "tkivo se može prikupiti od djeteta te od punoljetne osobe koja nije poslovna sposobna ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti. I onda prvi uvjet je da je primatelj roditelj, brat ili sestra darivatelja." Šta je sa djetetom? ima dijete, a ovdje ovaj zakon ne navodi da je i u slučaju da je dijete primatelj može biti primatelj bez pristanka. Dakle, to je nešto o čemu vas molim da razmislite ili me ispravite ako mi je nešto pomaklo. Dakle, zaista vrlo kratko zaključit ću ono što je ključ kod ova oba sustava je zadržati taj vrlo visoki nivo koji smo u Hrvatskoj postigli, osigurati dovoljna sredstva za razvoj sustava i još jedna stvar koju bih htio istaknuti. Važno je, ovo je grana medicine koja je zaista napreduje rapidno, ovdje su istraživanja na dnevnoj bazi donose nove mogućnosti i liječenja i spašavanja života i ja se nadam da ćemo imati dovoljno snage u Hrvatskoj da i mi iskoristimo i taj dio da i naša znanost i naši znanstveni i sva ona stručnost i znanje koje u našoj medicini postoji, da budu zaista i u ovom dijelu iskorišteni u istraživanjima i nadamo se onda i u Hrvatskoj i u nekim relevantnim važnim svjetski prepoznatim dostignućima. Naravno da će HNS ovo podržati. To ne moram ni posebno naglašavati. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Klub SDP-a i kolegica Tatjana Šimac Bonačić. Poštovana potpredsjednice Sabora, gospodine zamjeniče, gospođo pomoćnice, kolegice i kolege, Klub SDP-a podržava obje zakona, oba dva zakona, prijedlog zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja te prijedlog zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica s konačnim prijedlogom zakona. Naime, predloženim zakonima preuzimaju se naravno nekoliko odredbi akata EU. U okviru članstva u EU te omogućavanja slobodne razmjene ljudskih tkiva i stanica između zemalja članica potrebno je osigurati njihovu jednačenu kvalitetu i maksimalnu sigurnost organa za presađivanje, kao i ostale članice euro transplanta. Što se tiče financijskih sredstava, ona su planirana u Državnom proračunu i to sredstva su planirana na istim aktivnostima i kapitalnim projektima i zapravo nije moguće od onog izvoza i iznosa utvrditi koliki pojedinačni iznos otpada na provedbu svakog pojedinog zakona. Zakonom je usklađeno zapravo zakonom se vodilo računa o pravičnoj dostupnosti primatelja s nacionalne liste čekanja i u skladu s transparentnim objektivnim i opće prihvatljivim medicinskim kriterijima. Zakonski propisi propisuju obvezu akreditiranja transplantacijskih centara i timova koji sudjeluju u postupcima pribavljanja i uzimanja organa za transplantaciju, zatim način procjene i testiranja darivatelja uz primjenu jedinstvenih postupaka vezanih za prijenos informacija i što je jako bitno osiguravanja, svaka zapravo ustanova mora osigurati jako dobar sustav za izvještavanje o štetnosti mogućih događaja odnosno štetnosti reakcija. Zatim se definiraju i uvjeti za presađivanje ljudskih organa, te osiguravanje kvaliteta i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih presađivanju odnosno uz terapijske svrhe. Zahvati koji se odvijaju bilo uzimanjem bilo presađivanje, oni moraju imati medicinsko opravdanje kao najpovoljnija metoda terapije. Uređuje se isto tako da se organi, da se zapravo zabranjuje davateljima i primateljima zapravo bilo kakve novačen transakcije novčane naknade. Zakon daje odredbe i uzimanju organa od živog organizma odnosno i sa umrlih. Presađivanje organa u RH počinje 71. godine i to prvi transplatant, prva transplantacija je bila sa živoga donora. Zatim sljedeće godine isto tako je obavljena sa mrtvog donora. Usvajanjem mjera iz rezolucije o poticanju presađivanju organa bilježi daljnjim povećanjem broja davatelja. O brojčanim pokazateljima govorio je zamjenik ministra, pa onda ne bih rekla mogu samo izraziti zadovoljstvo što smo prvi po broju u svijetu, naši stanovnici Hrvatske. Ja uvijek kažem da imaju veliko srce što pokazujemo stalno u svima akcijama i onda se kaže ne mora se znati strani jezici da bi govorili srcem. Naši sugrađani govore srcem, odnosno oni govore donatorski. Još nešto o primjeni ljudskih tkiva i stanica. Naime kod razno raznih oboljenja dolazi do oštećenja tjelesnih stanica pa tako kod srčanog udara odnosno srčanih bolesti dolazi do oštećenja srčanih stanica, kod parkinsonove bolesti živčanih, kod šećernih bolesti gušterače itd., itd. I upravo matične stanice koje zovemo da su i velika nada u medicini upravo te matične stanice, one bi mogle zapravo obnavljati ta nastala oštećenja. Matične stanice su nezrele, nediferencirane kaže se da su i omni potentne a i multi potentne stanice koje mogu se zapravo izdiferencirati u sve one potrebne stanice koje će nam služiti za ovaj, zato se kaže za njih da su nada medicine. Izvor matičnih stanica je najbolji izvor je pupkovina jer su one najmlađe stanice a isto tako i koštana srž. Naime poznato je da stanice iz koštane srži mogu obnoviti koštanu srž domaćina i započeti proizvodnju novih krvnih stanica. Ova metoda kao što znamo postala je tako standard u terapiji leukemija, zatim aplastične anemije i ostalih bolesti krvnog sustava. U zadnje vrijeme smo svjedoci osnivanja banaka u umbilikalne krvi tj. također znak tehnološkog napretka i ja se nadam da će sve veći broj biti donotora u takvim bankama. U Hrvatskoj naime postoje i dvije banke za pohranu matičnih stanica iz pupkovine, to je dobrovoljna Ana Rukavina i obiteljska odnosno obiteljska banka umbilikalne krvi za vlastite potrebe. Ovdje moram spomenuti Anu Rukavinu, tu mladu djevojku koja je u nama u svima probudila, koja nas je oplemenila i koja nam je probudila svijest da mi možemo pomoći drugima, da je u biti lijek u nama i tako je nazvana i još jedna akcija koja provodi Zaklada Ana Rukavina. A ovih dana zapravo imamo i napravljena je prva operacija, evo sad čitamo iz medija prije par dana. Prva operacija presađivanje kardiovaskularnog tkiva koje je pohranjeno u banci tkiva KBC u Zagrebu, to je prva takva banka u ne samo u Hrvatskoj već u cijeloj regiji prema tome vi znate da se mehanički su se radili ti zalisci, međutim ovaj put je korišten upravo zalistak iz banke tkiva. kolegice i kolege, Hrvatska ima jednu od najsuvremenijih zakonskih rješenja iz područja transplantacijske medicine u Europi i samim ovim prijedlogom Zakona radi se samo na usavršavaju istoga. Svi oni zapravo koji su primili dar, svi oni koji su spašeni, oni će biti vječno zahvalni nepoznatim dobrim ljudima. Mislim da svi imamo šansu i donorske kartice koja je nastala 96. godine, potpisivanjem nje možemo javno promicati odnosno poklanjanje organa u svrhu liječenja. Prema tome na ovakav način možemo pokazivati našu plemenitost, našu dobrotvornost, našu solidarnost. Prema tome svi imamo šansu da budemo ti dobri ljudi i na kraju ja moram reći da sam poznavala jednog krasnog mladića koji nažalost nije dočekao tog svog dobrog anđela. Evo kolegice i kolege naravno sa početka rekla sam da usvajamo sve ove izmjene i dopune odnosno ove zakone i nadamo se da će Hrvatska i dalje, dalje nositi ovako preStižno ime. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica

moram reć' da vrijeme u koje se održava ova rasprava svakako nije primjer ni na kraju krajeva broj zastupnika koji je ovdje svakako nije primjeren ne samo ovoj temi, a naročito ovoj temi. I mislim da je to ozbiljan propust i da ovo stvarno šamarčina demokraciji u Hrvatskoj. Ovo ne ide vas osobno, ovo ide kompletno sve strukture odnosno sve koji mogu nešto o tome odlučivat. Pričamo o stvarima gdje se masovno senzibilizira javnost, potiče se ih na neka plemenita dijela i onda to radimo u ovo vrijeme i na ovaj način. A s druge strane moram priznat da možda i zbog toga, možda i nakon 13 sati je definitivno i nemoguće i tako iz dana u dan da ljudi drže koncentraciju pobuđuje u meni sumnju da li u tim zakonima svjesno se pakuje i nešto što je ciljano promaknut ću, a sigurno ću promaknut. Ne vidimo ni ono što bi trebali vidjet, a kamoli nešto oko je još dobro zakokuljeno. Zar je ovo guranje nekog oblika privatizacije pa će Hrvatska jednog dana biti, jučer sam čuo pitanje, dal ćemo bit Zemlja, dal smo za legalizaciju prostitucije pa ćemo bit zemlja takvog takvog vida turizma. Sad se ja pitam dal' ćemo možda bit zemlja turizma u kojoj će ljudi dolaziti ovdje trgovat sa ljudskim organima. Znam da je ovo pretjerivanje i namjerno pretjerivanje al čisto iz razloga da malo skrenemo pozornost i na to da ovako bitne teme u ovo doba dana sa ovoliko zastupnika. Hvala. Pa kolega nisam vas baš razumjela, imam osjećaj da ste se bunili da nije ovo vrijeme, odnosno da sumnjate u ovaj zakon pa bih ja samo rekla u ovaj zakon nemate zbog čega sumnjati. da svak onaj da nije nam potrebno ni ovaj zakon da bi osvijestili jer u Hrvatskoj je toliko visoka svijest a što nam govori i brojčani pokazatelji koji smo po svijetu na ljestvici transplantacija odnosno donatora. Hvala lijepo. Hvala. Na redu je Klub HDZ-a, u ime kluba potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, Klub HDZ-a će podržati oba ova zakona i oba ova zakona zapravo predstavljaju usklađivanje s zahtjevima EU s zahtjevima EU tako da tu zapravo mi se ne čini da bi trebalo biti ikakvih problema. Oni su odraz činjenice da je Hrvatska napravila ogroman skok osobito zadnjih pet godina otkad je punopravna članica eurotransplant 2007. godine zapravo u u transplantaciji organa prvenstveno naravno dobro je da sad imamo sukladno europskim zahtjevima dva zakona, jedan posvećen transplantaciji organa drugi ljudskih tkiva i stanica. A posebno je za istaknuti taj uspjeh zapravo u transplantaciji organa koja se i očituje u jednoj velikoj stopi, povećanoj stopi davatelja, oprostite nisam pozdravio zamjenika ministra i pomoćnicu, tako da smo mi danas uistinu u vrhu Europe i svijeta što se toga tiče. Recimo samo u prošloj godini, dakle u 2011. godini je zabilježena značajna stopa rasta sve iznad 10% i što se tiče darivatelja i transplantacija i smanjenja liste čekanja Prema tome zapravo smo, imamo jedan niz vrlo uspješnih transplantacijskih centara na nekoliko mjesta od KBC-a Zagreb, KBC-a Rijeka, Merkur, Dubrava, Osijek itd. nešto što je isto vrlo važno prije dvije godine odnosno prošle godine 2011. godine kad je Hrvatska stekla status regionalnog zdravstvenog centra zdravstvene mreže Jugositočne Europe za razvoj donorskog programa i transplantacijske medicine u zemljama Jugoistočne Europe što je također jedno priznanje zapravo onome što se na tom polju napravilo. Ono što je isto tako važno za napomenuti je da međutim postoji jedan cijeli niz kompletnih problema ja bih rekao, pa bih se na tome zadržao iako to nije izravno možda tema ova dva zakona, a to je pitanje što se događa sa samom transplantacijom u smislu financiranja. kad pogledamo stavke u Proračunu one su malo smanjene i to kad pogledate to nije jako puno smanjeno, to je smanjeno za par postotaka u odnosu na prošlu godinu. Prema tome tih par postotaka zapravo uopće ne bi bilo zabrinjavajuće kad ne bismo bili svjesni toga da nažalost problem transplantacije nije financijski potpuno riješen niti sada a buduće će taj problem samo rasti. Dozvolite da vam objasnim malo o čemu se zapravo radi. Točno je da postoji već neko vrijeme izdvojena sredstva za program transplantacije. Međutim ta izdvojena sredstva, njima se financira isključivo sam zapravo akt transplantacije, dakle njime se osiguravaju financijska sredstva da se napravi transplantacija bubrega, srca, jetre itd., međutim najveći troškovi kod tih bolesnika nisu vezani uz sam akt transplantacije, oni su vezani donekle u pripremi financira se priprema donora ali ne priprema onoga koji to dobiva a poslije su ogromni troškovi u liječenju tih bolesnika koji su transplantirani. Naime to nisu zdravi ljudi nakon toga, hvala Bogu mogu funkcionirati, mogu raditi itd. to je njima ogromno poboljšanje u kvaliteti života, međutim oni se stalno moraju kontrolirati, oni moraju uzimat vrlo skupe lijekove, oni nažalost svako toliko imaju ozbiljnih zdravstvenih problema koji zahtijevaju vrlo složeno i vrlo skupo liječenje. Ne rijetko kako broj transplantacija jako rastao, onda je i broj komplikacija naravno kasnijih isto tako rastao. Nekoć su ti ljudi umirali sad oni žive, ali oni imaju i niz niz komplikacija, od kasnog odbacivanja organa recimo što je onda izuzetno, izuzetno skupo, do različitih infekcija ozbiljnih po život, ugrožavajućih stanja itd. Sve se to nažalost ne financira iz nekih posebnih sredstava nego pada na teret ustanove gdje se ti bolesnici liječe odnosno gdje je transplantacija napravljena. I sad mi imamo jednu situaciju koja je na prvi pogled paradoksalna, značajno povećani broj transplantacija izazvao je i značajno opterećenje za kapacitete tih bolnica koje rade transplantaciju, dakle oni moraju osiguravati krevete za te bolesnike, moraju ih imati kada ti bolesnici dođu jer su ugroženi, oni moraju bit hospitalizirani. Čak i kad se ispostavi za dva, tri dana kasnije da nije po život ozbiljno stanje, ali svejedno ne možete se s time zapravo igrati, oni se moraju ostati u bolnici, oni se moraju dijagnosticirati, a mnogi od njih naravno imaju ozbiljne zdravstvene zdravstvene komplikacije koje se moraju liječiti. Te ozbiljne zdravstvene komplikacije vrlo skupe ostatak života njihovoga nisu obuhvaćene posebnim financijskim sredstvima nego padaju na teret ustanove. Tako da s jedne strane uspjeh ustanove u transplantaciji zapravo na neki način i s druge strane se pod navodnicima da tako kažem kažnjava sa većom potrošnjom koje se ne može izbjeći, nije to bačen novac, to je novac utrošen na dobrobit bolesnika. Međutim to su značajna, značajna sredstva koja na taj način zapravo se izdvajaju. Šta to konkretno znači, recimo ja vam mogu reći ako je zapravo nitko ne priznaje i to se uopće ne percipira kao ozbiljan problem, nažalost a on postaje sve veći jer je značajno upravo porastao broj svih tih transplantacija. Razlike su ogromne. Naime plaćaju se ti bolesnici po onim DTS-ovima dakle, recimo za presađivanje autologna transplantacija koštane srži recimo, ja mogu reći jedan primjer bolesnika na mom odijelu koji je bio, koji je moglo se fakturirati zaokružujem brojke 132 tisuće kuna po DTS-u i toliko je plaćeno a na to bolesnik potroši jedno 400 tisuća kuna i sad samo sa tim jednim bolesnikom, jednim boravkom jednog bolesnika zapravo se stvorio jedan značajan manjak da tako kažem. Naravno da je to utrošeno na dobrobit bolesnika, naravno da je hvala Bogu bolesnik ostao zdrav, međutim taj novac je pao na teret bolnice i ako izračunate da su to stotine tisuća kuna evo u ovom konkretnom jednom slučaju samo na jednom bolesniku kad imate desetke pa i stotine takvih bolesnika onda se to penje na milijune kuna koje zapravo se potroše iz redovnih sredstava bolnice i iz nikakvih posebnih sredstava za transplantaciju a koji nisu ničim osigurani, a da je tome tako i da će problem biti sve veći jasno govori i stavke iz proračuna za 2013. godinu. U tim stavkama kad ih pogledate je za stacionarnu zdravstvenu zaštitu u odnosu na dakle rebalans, rebalans, dakle ovaj zadnji rebalans, dakle stvarno potrošen novce predviđeno 2 milijarde 600 milijuna kuna manje za stacionarnu zdravstvenu zaštitu. Jest da je za 2 milijarde 100 dano više polikliničkoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim pola milijarde nema, nestalo, a drugo vi ne možete ovakve bolesnike, ove transplantirane teške bolesnike rješavati u ambulantama. morate svakog takvog bolesnika primiti u bolnicu, morate ga ozbiljno dijagnosticirati i najčešće vrlo ozbiljno i skupo liječiti, a biti će drastično manje novaca, dakle iz ovih brojaka vam je jasno ako se za stacionarnu zdravstvenu zaštitu smanjilo za 2 milijarde 631 tisuća 631 tisuća kuna, jasno vam je koliko će zapravo manje biti novaca za bolnice a troškovi ovih zbrinjavanja ovih bolesnika koji su presađeni rastu. Tako da je to nešto što, čega svi moramo biti svjesni i čega moraju biti svjesni i oni koji se s time bave a i oni koji govore o financiranju. Drugi zakon koji govori o primjeni ljudskih tkiva i stanica je možda još bolji primjer za to jer u ovom času jedino što se stvarno financira posebno je rožnice, transplantacija rožnica. Sve ostalo, sva ostala tkiva padaju na teret bolnica odnosno ustanova konkretno su to uvijek bolnice. Dakle kako se financira recimo ono o čem čitate ponekad u novinama, matične stanice, umbilikalna krv vrlo je popularna itd. dakle dakle isključivo iz tzv. privatne banke, dakle ono što ljudi pohranjuju tamo, taj višak novca što bolnica ima mora trošiti i ulagati za zapravo one javne da tako kažemo banke umbilikalne krvi. Banke kože ničim nisu financirane, banka kostiju ničim, banka srčanih zalistaka ničim nije financirana. Sve to pada na teret ustanove u ovom času je to jedna ustanova, bit će ih valjda više, radi se o vrhunskim ustanovama, kliničkim bolničkim centrima itd. pada na njihov teret, a njihov budžet se drastično smanjuje u Proračunu. Prema tome to će biti jedan ogromni problem, tako da je uspjeh u transplantaciji koliko god je on dobar i naravno koristan trebamo ga poticati, trebamo ga hvaliti. Toliko on zapravo s druge pak strane kao i mnoge druge stvari u čem smo jako uspješni i dobri financijski zapravo s time ugrožavamo ustanove koje postoje jer nisu predviđena za to posebna sredstva. I bez posebnih sredstava ja ne znam kako će ti programi ozbiljno dalje funkcionirati. Naravno još jedanput želim samo naglasiti, klub HDZ-a će podržati oba dva ova zakona, oni su dobri, oni su kvalitetni, ali sam osjećao potrebu da moram ukazati na ovaj apsolutno neriješeni problem financiranja tih zg+zbrinjavanja tih bolesnika koji je prividno riješen i lijepim riječima se može reć, kasno je imaju izdvojena sredstva to se pokrivali i ne pokrije se onaj najveći dio troška se uopće ne pokriva već se on mora financirati iz sredstava bolnica kojima je drastično smanjen predviđeni budžet i to će ozbiljno naravno ugroziti sve ozbiljne bolesnike koji se moraju liječiti u bolnicama, bolnice ne mogu postavit velike poliklinike i velike ambulante, a iz ovog proračuna kakav smo usvojili će se to dogoditi, sa vrhunskim ustanovama, klinikama, kliničkim bolničkim centrima će se to dogoditi, mi stimuliramo polikliničke oblike zaštite, dakle to su pregledi, to su ambulanti zahvati, to su gastroskopije, kolonoskopije itd. što zapravo se može napraviti u nizu drugih ustanova ali vrhunske ustanove ćemo tjerati da to rade, ono što bi vrhunske ustanove trebale raditi, zbrinjavati najteže skupe bolesnike, oni za to neće jednostavno imati novaca. I to je nešto što je upravo na primjeru ovih transplantiranih pacijenata zapravo nam mora biti pred očima da i da nam bude jasno da je to problem s kojim se moramo suočiti kojeg moramo pokušati nekako riješiti jer ako ga nećemo riješiti bojim se da će i tim pacijentima zapravo biti vrlo loše. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na redu je Klub HDSSB-a i kolega Dražen Đurović. Izvolite. Hvala Pa evo akademik Reiner je s nama u ovo kasno doba zapravo podijelio za one koji možda ne znaju jednu situaciju koja je manje-više stara već desetljećima a koja se zapravo odnosi na one probleme s kojima se nosi KBC Zagreb odnosno Rebro a koji nisu riješeni već dugo godina jer zapravo u gradu Zagrebu nije nikad riješen problem što je to bolnica za građane, a što je to klinička bolnica i to je jedan problem koji KBC Zagreb nosi već, odnosno Rebro nosi već desetljećima. A s druge pak strane je pokušao podijeliti i ovu cijenu tereta koji zaista spada jer kod svih manje-više sofisticiranih zahvata koji se događaju pacijenti na kraju završavaju nekakvom post razdobljima završavaju na klinikama i to su dodatni troškovi pa …/Govornik se ne razumije/… plastično na neki način pokazat zašto su dugovi Rebra gotovo jednaki dugovima svih županijskih bolnica u RH. Dakle, Dakle, to je tu negdje al pari financijski što se tiče dugova. Ja bi se također i sa jednim od prethodnika ovdje solidarizirao koji je rako da je zaista ovo iscrpljivanje do kraja što se tiče ovakvog ovog načina održavanja sjednica i da na neki način evo ovo neke vrijedne stvari koje dođu i možda koji su i pozitivni i za društvo i kao i kao teme o kojima bi mogli možda afirmativno razgovarat i prenijet ih ako hoćemo i javnosti u punoj sabornici zapravo s jedne strane pružamo sliku nezainteresiranosti onima koji su možda u prilici to vidjet a s druge strane je činjenica da zapravo ovdje zastupnici, nema zastupnika ovdje ne zato što ne bi bili, već zato što su ljudi umorni, iscrpljeni i nakon 10, 11, 12 sati više ne mogu fizički funkcionirat pa je zaista pitanje da li nam je ovo ovakva vrsta iscrpljivanja baš nužda i da li je Hrvatski sabor zaista glasačka mašinerija koja pod svaku cijenu mora mora odraditi sve ono što Vlada pred njega stavlja ili je Hrvatski sabor taj koji bi trebao diktirati način kako će radit pa i na taj način branit svoj dignitet i svoje dostojanstvo i pokušat poboljšat malo onu u očima javnosti praktički najnižu ocjenu koju redoviti dobije u rejtinzima ispitivanja u odnosu na Vladu ili predsjednika Republike. No da se vratim na ovu temu, ja bih kao i prethodnici pozdravio

Što se tiče činjenica o odličnim rezultatima Hrvatskog transplantacijskog programa. Da oni stoje, naši da li su ti, ta prva mjesta zaista takva, zaista nisam znao, evo zamjenik ministra kaže da da. Inače je Španjolska bila poznata kao država sa najvećim brojem donora u Europi. Prosjek je bio 34, 35. Evo ovdje piše da Republika Hrvatska ima 34,9 na milijun stanovnika no u svakom slučaju to je za pohvalu, dio toga svakako ide prema Ministarstvu zdravstva onom prethodnom i onom još prethodnom koji su zapravo konsolidirali i institucionalizirali napore onih ljudi koji su prije toga po klinikama pokušavali samo inicijativno manje-više voditi te transplantacijske programe više ili manje uspješno i kad jedan put na kvalitetan način institucionalizirano, kad se povezalo sa adekvatnim bazama, kad su ljudi koji to rade bili bolje plaćeni za to što rade i oni potaknuti da zapravo se razvijaju i napreduju, tada se i taj rezultat ostvaruje i mislim da zapravo nema zapreka s obzirom da smo mi, mi Hrvati zaista i dobrodušni i solidarni i da imamo taj osjećaj empatije za potrebu drugog čovjeka, mislim da i ukoliko bude institucionalne potpore da nema nikakvog razloga da se taj program transplantacije i poveća u vremenu koji dolazi. Ima tu još određenih problema. Dakle, postoje neki organi i neka transplantacijska područja gdje Republika Hrvatska nije na razini onih razvijenih Europskih država no tu isto ima prostora, treba će zapravo s vremenom koje dolazi određene ljude educirati, uputiti na edukacije i za određene ciljane organe zapravo povećati broj transplantacija koje se provode. Velika je razlika u tim transplantacijama, postoje neke hladne transplantacije, postoje one koje se rade odmah u realnom vremenu nakon što se dođe do organa tako da to tehnički su dosta različiti zapravo zahvati iako se ovdje samo nabraja organe pojedinačno. No ja bih se samo još na jednu stvar ovdje fokusirao a to je pitanje darivanja. Dakle ovo pitanje darivanja u ovom prijedlogu Zakona je jednako onome kako je bilo i prije. Dakle organ s umrle osobe smije se uzeti radi presađivanja, jednako je tako i sa tkivom samo ako se darivatelj za života nije u pisanom obliku protivio darivanju što je značilo dakle ovdje se nastavlja da je punoljetna poslovno sposobna osoba davala izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite pisanu izjavu o tome. U praksi se to ipak nije primjenjivalo i nikad se dosad ne primjenjuje se koliko ja znam, evo može me netko demantirat zamjenik ministra, dakle i sada se traži traži dodatno suglasnost i privola onih koji ostaju iza preminule osobe koje od koje se misli uzeti organi. Jer jednostavno to je realno stanje, mi sada ponovno ne anticipiramo ni u ovom zakonskom prijedlogu ne anticipiramo realnost da nitko nije spreman bez obzira na zakonsko rješenje preuzet odgovornost da od nekoga tko je umro uzme, uzima te organe bez da upita njegovu rodbinu ili njegovu suprugu ili njegovu djecu. Mi i dalje preuzimamo ponovno to isto rješenje da to ne treba činiti, ali to se u praksi stalno čini i ukoliko se on izričito protive ne uzimaju se organi bez obzira što zakon to omogućuje i mi si sada ponovno zatvaramo oči i propisujemo to isto rješenje koje je i do sada postojalo. Jer jednostavno zaista tko će biti spreman uzimati organe od neke osobe bez obzira što ona nije izričito potpisala da ne želi biti donor. Također ta pisana izjava o tome da netko ne želi biti donor daje se kod izabranog doktora medicine pa onda u slučaju maloljetnih osoba, osoba sa određenim, slijepih i gluhih, nijemih kod javnog bilježnika. To je još jedna obveza koja je stavljena doktorima obiteljske medicine u naručje. Zašto se ne bi sve te izjave o tome da netko ne želi biti donor davale kod javnog bilježnika i zašto te sve, sve te izjave javni bilježnik ne bi polemizirao ili odnosno ovjeravao besplatno. Postoji li išta u ovoj državi što javni bilježnik može u javnom interesu napraviti besplatno s obzirom da doktor može sve napravit besplatno, postoji li išta što javni bilježnik može napravit besplatno. Zar to mora koštati? Izjava nekoga da ne želi biti donor. Zašto on tu izjavu ne bi mogao odnijet kod javnog bilježnika i ovjerit besplatno, svaku izjavu a ne da je kod liječnika opće medicine ovjerava jer što znači vaša izjava kod liječnika opće medicine, pa naravno da ta izjava u slučaju sudskog spora predstavlja ozbiljan problem i to je jedan od razloga zašto se nitko i jedan od razloga uz ove etičke zašto nitko nije spreman naravno od nekog od nekog uzimati organe bez privole obitelji, bez obzira što zakon propisuje drugačije. Pa daj mu uključimo malo i te bilježnike i da oni učine neke javno korisne akte, to njih zaista ništa ne košta. Pa zar oni ne mogu ništa u nijednom obliku, u ni jednom rješenju sudjelovat u nečem što je u interesu, nekom javnom interesu ili interesu humanosti u RH, zar sve mora završiti na tim doktorima opće medicine? ovo je hitno, hitna procedura tako da očito to, to će sad biti izglasovano ovako, al evo zapravo to više radi nas da razmislimo i radi predlagatelja ako bude u prilici da se nešto mijenja da razmisli da se možda jednostavno na taj način u budućnosti rješavaju stvari. Postoji niz, niz rješenja koja bi se tako mogla rješavati. Prema tome i ovo rješenje koje ostaje da se organi sa umrle osobe smiju uzeti radi presađivanja ukoliko darovatelj nije upisan u obliku se izrazito protivio darivanju, to zapravo ne stoji, to se ne provodi a to zapravo i nije etički i sasvim je. dobar dio i obitelji i roditelja i supružnika kad se susretne s tom situacijom svjesni toga da dio tijela tog njihovog preminulog može pomoć nekome drugome u pravilu daju suglasnost da se to napravi ako je takva situacija. Evo prema tome suglasnost za ove zakone, a ove prijedloge ako ništa drugo onda predlagatelj možda kasnije da, da ih pokušamo primjenjivat. Hvala. Replika potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovane gospođo, potpredsjednice kolega Đurović, znate točno je što ste vi rekli, zapravo da mi uvijek pitamo pacijente, međutim mislim da bi bilo vrlo loše da se ova postavka u zakonu koja je postojala i u prethodnom zakonu da se ona izbaci. Mislim da je ona dobrim djelom svojedobno prije više godina kad je stavljena u zakon zapravo doprinijela upravo tome da se poveća broj donora. Mi moramo biti svjesni, sve je divno i krasno danas, danas zadnjih pet godina, do sedam godina. Sjetimo se situacije do prije desetak godina kad je klima zapravo bila drugačija. Mnogi su smatrali iz potpuno mitskih razloga da se razumijemo da ne znam religiozni razlozi ili kulturološki razlozi ili itd. zapravo brane darivanje organa. To je naravno bilo potpuno krivo, jer recimo znamo dobro da je povodom 18. Svjetskog transplantacijskog kongresa 2000. godine da je to bilo prvi puta kad je tadašnji papa izašao na neki kongres i došao na kongres i jasno zapravo rekao one svoje poznate riječi sve što može poslužiti živome grijeh je pokopati. Lično tako i sve ostale zapravo religije, praktički relevantne, čak i islam koji je zadnji to prihvatio ali od 83. godine zapravo islam isto prihvatio darivanje kao normalnu stvar itd. Prema tome međutim postoji jedan niz oko toga da su nekakvi religiozni, kulturološki razlozi itd. sprečavaju u upravo u Hrvatskoj između ostalog osim velikog truda niza ljudi, osim ulaženja 2007. u eurotransplant, ali i ta stavka u zakonu je zapravo …/Govornik se ne razumije./… cijelu priču. Točno je da mi uvijek pitamo obitelj i ja mislim da je u redu da se svaki put pita obitelj al nam to daje dodatno jedno uporište, ja bih rekao jednu snagu zapravo da omogućimo još veće darovateljstvo organa koje je vrlo važno. Tako da ja mislim da to nije jedno inkompatibilno sa drugim ali ono što ste rekli za javne bilježnike tu se potpuno slažem, mislim da bi trebalo Pa hvala. Ja se isto slažem s vama oko ovog prvog dijela s time da mislim da se ovo društvo toliko brzo mijenja tako da i ti stavovi koji su nekad postojali, mislim da su u najvećoj se mjeri promijenili tako da će to sve manje biti ili jest dvojbeno s obzirom ako ništa drugo evo ja ću kao koliko sam angažiran, zaista bih bio spreman uvijek pripomoć da se takve zablude ako postoje u kršćanskoj i vjerskoj zajednici promijene kao što bi se isto tako i zalagat ću se da se ovakav model zdravstvenog odgoja ljevičarski ne provodi. Hvala. Pa evo iako je u dosadašnjem tijeku rasprave rečeno gotovo sve što je trebalo biti rečeno, ja ću budući sam se prijavio reći nekoliko riječi iako osobno držim kao što je rekao kolega Novak da ovo vrijeme nam je psihofizičke mogućnosti baš nisu najbolje, ovaj zasigurno iako je kolega Hrelja i neki dan rekao da će me imenovati u povjerenstvo za ocjenu psihofizičkih sposobnosti zastupnika ali u svakom slučaju ću se uključiti u raspravu i reći da je već i važeći zakon jer bi bilo dobro da je rasprava u terminima gledanja. Sad se neke druge emisije gledaju. Ali zašto? Zbog jedne vrlo važne činjenice a to je raspoloživost organa dostupnih za presađivanje, a u tom smislu podizanje svijesti je iznimno važna i onda ova brojka koja je podignuta sa onih 7 na milijun na 33 bi bila zasigurno isto značajno veća a to je uistinu pohvalno, ta svijest i taj broj. Ja želim na ovom mjestu iako nije predmet ovog zakona, želim reći da možda u tom dijelu je potrebno spomenuti i dobrovoljne darivatelje krvi. Ja dolazim iz županije koja je jedna od prvih po dobrovoljnom darivanju krvi i u tom dijelu su i prije kratkog vremena su proslavljene, obilježen je dan darivatelja krvi zasigurno zaslužuje svoje mjesto i to je jedan isto tako vrlo važan čin svjesnosti građana isto u tom prevažnom području. Dakle, drži dakle važeći zakon iz 2004., on je isto tako na određeni način o presađivanju dijelova ljudskog tijela utvrđuju se uvjeti za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskoga tijela i on uvažava i konvenciju o primjeni biologije, medicine, o zaštiti dostojanstva ljudskog bića. Onda ona izmjena je dakle uvažavala ove direktive iz 2004. i 2006. u u dijelu isto tako pregovaračkog poglavlja 28. sve to otprilike znamo. Naravno da je bitan u ovom dijelu i organizacijski oblik, prvu transplantaciju je obavljena, učinjena 1971. a zasigurno organizacijski oblik možda nije bio najoptimalnije riješen, sada je tu dakle zavod za transplantaciju pri ministarstvu i mislim da on ima u svakom slučaju značajnu ulogu i da može doprinijeti. Evo svjedočimo dakle i ovim podacima da smo uistinu uspješni u ovim područjima transplantacije, poglavito bubrega, jetre i zasigurno se tu kao jedna godina navodi 2011., ali je potrebno reći za takva postignuća su bitna sredstva koja su bila povećana 100% potrebno je reć, itekako je bitno. Ali je potrebno reć i to da je podignut fond skupih lijekova na 450 milijuna, podignut je fond koji dakle isto dakako služi pomaže u ovom dijelu dakle presađivanja dijelova ljudskoga tijela, to je zasigurno važno. Nadalje, budući u međuvremenu i ova direktiva iz 2010. dakle koja obvezuje i što se tiče i kvalitete i svih ostalih onih momenata koji su već spominjana, zasigurno će unaprijediti daljnju kvalitetu i i možda i potrebo je spomenuti i ovo licenciranje ustanova, ali koje će bit u velikom problemu o čemu je govorio potpredsjednik Doma Reiner i zbog ovih smanjenih limita jer tu su sredstva značajno manja i da to treba u svakom slučaju uzeti u obzir. Drugo, što se tiče ovih tkiva zasigurno da je već je rečeno da uzimaju oni vrlo važan dio u liječenju i tu je i struka se na neki način očitovala da bi bilo dobro možda to razdvojiti i kolegica Bonačić je vrlo lijepo govorila o banci i zakladi Ane Rukavine i u tom dijelu nemam što dodati. Jedino bih spomenuo dakle transplantaciju presađivanje rožnice koja možda nije na dovoljno spomenuta pa bih možda izdvojio jer donedavno u Hrvatskoj se transplantacija rožnice se nije rutinski primjenjivala a za transplantaciju su korištene svježe rožnice, dakle osnivanjem očne banke omogućeno je pravilno i kontrolirano prikupljanje i pohranjivanje rožnica. Dakle i to je bitno spomenuti u ovom dijelu još ono možda što je bitno i u ovom se dijelu i nadzor na neki način unapređuje. Unapređuje se nadzor dakle educiraju se i ti inspektori koji će to nadzirati i uz ovo licenciranje i tih ustanova zasigurno će to dodatno unaprijediti ovo prevažno područje uz naravno onu primjedbu da su materijalna sredstva itekako uvijek važna i u tom smislu ću i ja podržati ovaj zakon, Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Završna riječ predlagatelja, zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik izvolite. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Evo vidim da imam na raspolaganju 30 minuta ali obećajem vam da će to biti znatno kraće. S obzirom da sam doktor da ću biti samo minuti il dvije, da sam prosvjetni radnik vjerojatno bi bilo 45 minuta. No kratko bih rekao da Španjolska je nekad bila u svijetu po doniranju organa ali ona to više nije. Dakle, teško je doći do prvog mjesta u svijetu a nije ga lako održati i Hrvatska je sad u ovom trenutku na prvom mjestu po svemu onome što sam nabrojao. Ona je i Španjolska, a sada i Hrvatska ima jednu najveću vrijednost u ovom zakonu a to je pretpostavljeni pristanak se ne može održati ovako visoki status u svijetu po darivanju i po transplantaciji. Također bih naglasio da postoji i registar ne darivatelja, njih ima oko 2000 u Hrvatskoj. Dakle nije da ta mogućnost nije predviđena. Što se tiče samoga ovoga pitanja zašto su razdvojena ova dva zakona, odnosno jedan zakon je na dva zakona, pa iz jednostavnog zakona što je medicina otišla daleko naprijed. Dakle, ovaj razvoj biomedicinskih odnosno tehnološki napredak je izuzetan i svijet odnosno EU je dakle pravnom stečevinom to od nas i zahtijevala. Dakle, ta dva zakona naprosto su se morala razdvojiti jer primjena ljudskih tkiva i stanica prestaje biti ograničena samo na svrhu liječenja. Način prikupljanja i uzimanja postaje bitno različit od istih postupaka za organe a postupci obrade, čuvanja i pohrane dodatno se razvijaju. Sve navedeno rezultiralo je potrebom novog zakonodavstva usklađenog sa razvojem struke. to je razlog zbog čega su, a mislim da je to i gospodin Igor Kolman u svom govoru jasno rekao zbog čega je došlo do razdvajanja jednog zakona u dva zakona. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O oba zakona, prijedloga zakona glasat ćemo naknadno.